Kolegice i kolege nastavljamo. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 175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 Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Dakle pred vama je Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Naime, odlukom Ustavnog suda od 19.srpnja 2012.godine koji je odredio da se osporene odredbe važećeg zakona prestaju važiti do 15.studenoga ove godine, stoga smo mi kao zakonodavac uredili visinu prihoda od obveznog osiguranja. Naime, postupajući u skladu sa odlukom Ustavnog suda ovim zakonskim prijedlogom koji je pred vama izmjenjuju se navedene odredbe važećeg zakona na način da društva za osiguranje uplaćuju zavodu prihod od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije, osiguranja od obveznog osiguranja. Kako samo došli do te brojke? Jasnom analizom u periodu od 2009.do 2011.godine došli smo do brojaka da je u visini od 4% iznosi koja se uplaćuje iznosit će 102 milijuna 817 tisuća koja bi trebala biti zavodu biti razmjerna u odnosu na troškove obveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe koji su bili sudionici prometnih nesreća u iznosu 106 milijuna 700 tisuća. Dakle odnos apsolutnih brojaka je praktički razmjeran, identičan stoga smo došli do naravno postotka od 4%. Ne samo to, nego je utvrđena obveza društva da se mjesečno, dakle obveza društva za osiguranje da za svako obračunsko razdoblje dakle mjesečno podnose izvješća kako obračunatim tako i uplaćenim mjesečnim sredstvima na ime prihoda do 15.u mjesecu i naravno godišnje do godišnje do 30.travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Na taj način je propisano nadalje da nadzor nad provedbom zakona provodi Porezna uprava i da se na obračun zateznih kamata zastaru prava na utvrđivanje povrat više uplaćenih sredstava postupak nadzora primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona. Osim toga je ovlaštena Porezna uprava da u slučaju kada društva za osiguranje i zavod ne izvrše konačni obračun uplate s jedne strane i stvarnih troškova s druge strane u propisanom roku rješenje Porezna uprava utvrdi obvezu uplate sredstava. Prema tome to bi bilo što se tiče autoindustrije, a nadalje smo umjesto dosadašnje organizacije HZZO-a područnih ustrojstvenih jedinica uvedu se i nove regionalne ustrojstvene jedinice sa nazivom regionalnim uredom a to je u svrhu daljnje racionalizacije HZZO-a. Hvala vam lijepa kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Zahvaljujem. Da li žele izvjestitelji odbora? Ukoliko ne prelazimo na raspravu po klubovima. U ime Kluba zastupnika SDP-a Ana Komparić Devčić, nema je, gubi pravo na raspravu. U ime kluba HDZ-a kolega Željko Reiner, aha u ime kluba evo kolega Marasović. Izvolite.

Dakle, ovdje imamo odluku Ustavnog suda u kojoj se govori da mi trebamo odštetu u automobilskim nesrećama i taj novac koji se kompenzira bolnicama koje su izvršile liječenje tih bolesnika nastradalih u saobraćajnim nesrećama 7% od tih troškova spustiti na 4% znači zdravstvo direktno gubi 3% novca i to je odluka Ustavnog suda, a o odluci Ustavnog suda mine možemo niti raspravljati, možemo raspravljati ali odluku ne možemo donesti mislim nemamo nije zakonski regulirano niti je zakonski dopušteno. Prema tome nam potrebe ni raspravljati nego je prihvatiti pa će tako klub HDZ-a postupiti. Znači prihvatit ćemo ovu odluku Ustavnog suda, ali s jednom ogradom. Ja ovdje kažem iz životnog iskustva sam siguran u ove podatke da ovo nije dobar izračun. Ovdje Ustavni sud ništa nije kriv oni su jednostavno preklopili brojke. Po ovom prethodnom obračunu 7% je značilo recimo 100 kuna ali su bolnice fakturirale 60 kuna i normalno na ustavnom sudu preklopljeno je 160 kuna, ovi biznismeni iz osiguranja dokazali su da nije poslano računa faktura na 60 kuna i normalno da je Ustavni sud, a šta je mogao presuditi nego u njihovu korist i to je tako. Zadatak je štovani gospodine ministre na ministarstvu da pogrešan sustav fakturiranja u bolnicama i u zdravstvenom sustavu generalno, to znači ovdje ovoj brojci 60 nisu ni približno prikazani svi troškovi proizašli iz liječenja bolesnika nastradalih u saobraćajnim nesrećama, u rehabilitaciji. Ti bolesnici dolaze i nakon tri godine daj mi CT mozga napravi jer me boli glava kao posljedica ranjavanja u nekoj saobraćajnoj nesreći. zdravstveni sustav nije tome posvećivao toliko pažnje tako je organiziran i zadatak je ministarstva da suočeni sa ovom situacijom da postupi na način da se bolnice bolje fakturiraju i dugoročno i dugotrajno i da dobiju taj svoj novac. Jer po mom mišljenju ovo ne zaslužuje samo 7% koliko je prije bilo, najmanje duplo 14% to je ono realno i najrealnije. Sad se postavlja pitanje koji je manjak ovog prijedloga zakona. Manjak je taj što još daljnje uzimanje novaca zdravstvenom sustavu. Kolegice i kolege, ova Vlada je uzela zdravstvenom sustavu bez ikakvog politiziranja onim što je gospodin Mrsić, prethodni ministar rekao, ajmo brojkama. 4 milijarde kuna direktno, 2 milijuna 400 direktno, smanjuje se postotak za doprinos plus milijardu i 800 također direktno ali po drugim osnovama, 4 milijarde. Ako mi računamo da je godišnja stopa rasta troškova u zdravstvu 5 do 10%, uzmimo koliki je zdravstveni proračun u Republici Hrvatskoj, to je 23 milijarde, nije vam teško izračunat da milijardu, dvi kuna bi trebalo godišnje dizat za cijenu zdravstva da bi ona ostala na istoj osnovi, na istoj Ako uzmemo dakle to generalni rast cijene troškova zdravstva i ako tome dodamo ono što su još hrvatske specifičnosti dakle nastat će gubitak u zdravstvu na kraju godine po mom mišljenju sigurno 4 do 5 milijardi i taj gubitak je sad skriven u bolničkim proračunima, međutim on će se morat iskazat na kraju godine kao ukupni gubitak Hrvatske države te novce će ministar financija morat ići tražit na burzi u Londonu ili Washingtonu ili u Japanu po kamatama pošto jesu i to će Hrvatska sve skupa morat ponovo platit. Ja ove zaključke izvodim iz proste činjenice što smatram da Hrvatska neće uspjet realizira naplate 2 milijarde iz osnove poreza koje bi bile plaćene, ali ne ukupno, jedan dio zdravstvu itd. Znači da se uspjet kompenzirat zdravstvu kao što je to površno rečeno da će se iskompenzirat ove 4 milijarde na drugi način. Neće se iskompenzirat, a kažem nastali su i novi troškovi, svi znamo koliko je po cijeni poskupila struja, voda, telefon, plin i sve ostalo. Štovani gospodin ministar je pristao na neki način biti ministar i u ovim uvjetima, ja mu želim svu sreću da bude uspješan ministar, ali smatram da se u ovakvim uvjetima neće proslaviti, a to je vidljivo gospodo htjeli mi to priznati i htio gospodin ministar to priznat ili ne, to je već danas vidljivo na svakom koraku. U zdravstvu su obustavljene sve investicije, ovo što smo mi vidjeli dva, dva, tri mjesta gdje se nešto otvara, recimo Centar za tumore u Zagrebu, to je odradila stara Vlada, bili su neki samo sporovi oko otvaranja i troškova izvođaču. Ministar je to otvorio i hvala Bogu, ok, pohvalna stvar, ali nije nova investicija. Ovaj … na Rebru također pohvalno, ali nije nova investicija, to je prethodni ministar odlučio idemo … na Rebro itd. Znači nema investicija u zdravstvu, radi se o ono što se kaže čuvanju gole kože, održavanje postojećeg sustava na nogama da da funkcionira, ne na zdravim nogama no na bilo koji način, ali to će bit teško održati jer se smanjuje zaposlenost u zdravstvu. Neke bolnice već pucaju po šavovima zbog manjka radne snage jer gospodo, ne odobrava se kompenzacija nove radne snage za one koji su otišli u mirovinu. Ne prijem nove radne snage nego za one koji su otišli u mirovinu, evo reći ću vam ja npr. Ovdje je ministar, šteta što nema … ministar, ja sam bio ravnatelj bolnice u Splitu, bivše ministarstvo je odobrilo gotovo zadnji dan mandata, Milinović je potpisao nekih 140 djelatnika i to po onoj osnovi 2:1. Znači dva su išla u mirovinu i jedan je, sad smo tražili jednoga umjesto ta dva i to dosad nije izrealizirano u splitskoj bolnici. I sad zamislite tako je i na drugim mjestima. Znači teško će se održat nivo zdravstvene usluge i nivo zdravstvene zaštite i zdravstveni sustav u cjelini sa ovim načinom financiranja. Mi ćemo se morat suočit sa ovom istinom, nećemo to biti tako ni daleko, nekoliko mjeseci. Ovo shvatite kao dobronamjernu raspravu i razgovor o golim činjenicama i ništa više.

jednu drugu priliku, ja bih rekao i za pojedinačnu raspravu i u okviru neke druge točke dnevnog reda, a reći ću vam odmah kostur te osnovne politike koju bi mom mišljenju trebalo Trebalo je ići na strukturne promjene u zdravstvu koje bi značile realno smanjenje troška u zdravstvenom sustavu u Ministarstvu zdravlja koje bi značilo realno smanjenje troška i ne bi onda trebalo čak ni smanjivat plaću djelatnicima jer ih je manji broj i još su nezadovoljniji jer imaju manje plaće, manja prava itd., nego je trebalo cijeli cijeli zdravstveni sustav realno smanjit a da se nivo zdravstvene zaštite i zdravlje ljudi u Hrvatskoj ne ugrozi, da praktički ostane na istoj visini. Ja smatram da je to bilo moguće, ali kažem vam nije ni momenat niti točka dnevnog reda da bih o tome sad išao detaljnije u raspravu. Hvala gospodo zastupnici na pažnji. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Sljedeći u ime kluba HNS-a, Liberalnih demokrata Srđan Gjurković. Izvolite kolega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Jedna od izmjena zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koja je vezana za odluke Ustavnog suda. Klub HNS-a podržat će naravno ove izmjene jer apsolutno poštujući i odluke Ustavnog suda, i čitajući samo obrazloženje odluke Ustavnog suda sasvim je jasno, ali i dobiva se jedna općenita poruka vrlo dobra, da ne kažem u biti odlična, na način da jedan nesrazmjer koji je uočen između stvarnih troškova koji su posljedica prometne nesreće i naknade troškova koji se realiziraju putem postupka naknade štete od osiguravajućih društava, jedna poruka koja ukazuje da i po drugim pitanjima koje ovaj Visoki dom regulira i Ministarstvo zdravstva ili Vlada zaista se vodi računa o onome što je i osnovni cilj koalicijske Vlade, a to je vođenje jedne realne ekonomije, ekonomije u kojoj točno su definirane potrebe, činjenice, materijalni dokazi, argumenti one brojke koje nisu paušalne nego brojevi i odluke i zakoni i uredbe koje definiraju život i potrebe, posebno kad govorimo i vodimo računa o troškovima. Znači, ovaj zakon HNS podržava, i naglašava da pouka iz ove odluke Ustavnog suda može se odnositi na sve ono što mi radimo, donosimo i Vlada predlaže u pravom smjeru da se vodi računa zaista o stvarnim troškovima, o realnom životu i potrebama. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. U ime kluba Hrvatskih laburista Nikola Vuljanić. Izvolite kolega.

Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Radi se kao što su rekli već predstavnici drugih klubova o zakonu koji je isprovociran Odluku Ustavnog suda mi ne možemo osporavati i ne trebamo osporavati, tu je drugi dio vlasti, ali to ne znači da je ne možemo komentirati. O čemu se zapravo radi? O tome da su osiguravajuća društva u Hrvatskoj dosada plaćala 7% paušalno, 7% od premija za obavezno auto osiguranje pa im je to bilo puno pa su se valjda potužili Ustavnom sudu i Ustavni sud je donio odluku da stvarno tako paušalno to nema smisla plaćati, da to računica ne pokazuje opravdanost i eto sad pred nama zakona po kojem osiguravajuća društva plaćaju 4% predujma, dakle avansa, i onda ostalo po obračunu mjesečnom pa godišnjem da bi na kraju platili troškove, platili samo troškove i tu je kraj. Iznad troškova nema. Ako su platili nešto više vratit će im se. To je pošteno i to je u skladu sa svim civilizacijskim dostignućima jedino je malo nezgodno što se to primjenjuje na osiguravajuća društva pa se primjenjuju takve vrste odredba na banke, na leasing kompanije, dakle na sve one koji imaju novaca, a kad dođe do toga da bi tako nešto trebalo primijeniti na hrvatske građane koji nemaju novaca, e onda su stvari problematičnije. Hrvatski građani plaćaju raznorazne paušale za koje uglavnom ne znaju što spada u njih. Paušale za tv, za struju, za grijanje, za udisanje zraka, za izdisanje zraka i koješta drugo. To nikoga ne smeta pa ni naš Ustavni sud. Građane i vlast, svaka vlast ne govorim o ovoj Vladi specifično, svaka vlast i izvršna i sudska preskaču. Osiguravajuća društva nisu faktori koji se mogu preskakati, oni su prekrupni, preznačajni faktori koji su se trenutačno možda čak našli i u nekim problemima i naravno da im treba pomoć pa oni su stupovi našeg društva. U te stupove je naš novac ugrađen. Zavodu će se i na ovaj način prihodi smanjiti, ne katastrofalno, ali će se smanjiti ponešto. Zavodu su se prihodi smanjili sa smanjenom stopom doprinosa zdravstva 2% na početku mandata ove Vlade, to je već katastrofalno smanjenje koje je trebalo poslužiti pomoći gospodarstvu za otvaranje radnih mjesta. Sa ove govornice sam rekao da ću se javno ispričati ako se ijedno radno mjesto otvori iz te pomoći. Nije se otvorilo naravno nijedno, zatvorila su se brojna. Nakon toga nije se time pomoglo oživljavanju gospodarstva pomoglo se opet džepovima onih koji već imaju pune džepove. Dakle, smanjenje doprinosa pokazalo se kao tamo kamo je bilo usmjereno kao promašaj. Vlada se prijeti, obećaje ovisi iz čije perspektive da će i dalje smanjivati doprinose.

50, 100 milijuna dodatnih problema. Ako se još smanji doprinos suočit će se s novim problemima, a sustav je pitajmo liječnike, tu je i ministar liječnik, sustav je blizu kriznom i kaotičnom stanju, ako ne na izdisaju. Tko pati tu? Pa pate oni koji si ne mogu drugačije pomoći. Dakle, građani, osiguranici oni koji ne mogu otići na jednostavnu operaciju u Austriju, moraju tu obaviti sve što moraju obaviti. Prava im se neminovno smanjuju, ne budimo djeca. Svaki put kad se ovakvo nešto dogodi manje para, manje muzike, ne mogu prava ostati ista, a novac koji ulazi u sustav je manji. I zapravo čovjek se pita kako to da sve mjere koje su potežu ili kojima je to nakana idu u korist onih koji imaju, od sudskih do vladinih, bilo kojih drugih. Govorili ste nešto zapravo o karakteru vlasti i o tome kud ova zemlja ima namjeru ić i treba namjeru ić. I sve ovo govorim neumanjujuć naravno vrijednost i važenje odluke Ustavnog suda. Ona je takva kakva je, ali ona je isto tako produkt određene društvene klime. Drugi dio izmjena ovog zakona govori o promjeni nomenklature, pa područni, više neće biti područni nego regionalni, odnosno županijski, više neće postojati nego će se organizirati regionalne ispostave ispostave zavoda. Nije mi sasvim jasno što to znači regionalni u ovom konkretnom kontekstu, jesu li to ove statističke regije koje smo prijavili, neke druge statističke regije koje su bile do sad ili su to geografske regije, ili su to povijesne regije? Ne znam koje su regije, to ne piše u obrazloženju, pretpostavljam da ministar zna o čemu se radi, ne pretpostavljam, znam sigurno jer je pisao taj zakon. Pa bi molio obrazloženje ako je moguće? Dakle, ovaj zakon se ne može drugo nego prihvatiti jer je sud tako rekao. Pitanje je da li je tih 4% baš prava računica i da li su tu i svi ti vukovi, svi ti što jesu, ali dal su i ovce na broju, što nisam sasvim siguran. Hvala. Hvala i vama. U ime kluba HDSSB-a Boro Grubišić. Izvolite kolega. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Pa evo ja sam htio repliku, dignuti tablicu za repliku kolegi Vuljaniću. Naime, ovo što se kaže regionalne, u ovome zakonskome prijedlogu to se zapravo kolega Vuljanić, ono što je neostvareno, a to je statistička podjela Hrvatske na barem 4 regije, zapravo prave regije. Dakle, to nisu županije, to se ne odnosi na onu tzv. tzv. regiju u smislu županije nego upravo na regiju, dakle gdje su centri barem za sada ili figuriraju, važe kao danas Split, Osijek, Rijeka i Zagreb jasno kao kao centar i glavni grad, metropola Hrvatske države. No, da krenemo na sadržaj ovoga zakonskog prijedloga u kojemu se spominje, u ovoj ocjeni stanja i odluka Ustavnog suda, a u svezi dosadašnjeg zakona, članka 53. stavka 1. gdje se visina od 7% neplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja, od automobilske odgovornosti. Dakle, to je ono što, koliko ja shvaćam osiguravajuća društva uplaćuju rekao bih nekako po procjeni ili paušalno na račun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, a u svezi liječenja i troškova liječenja naših građana koji stradaju u prometnim nesrećama. Je li i kako do samog izračuna od tih 4% ili ranijih 7% došlo egzaktnom ili točnom metodom, ja teško mogu tvrdit kao i kolega Vuljanić kako se do te sume ili do tog postotka, koji onda čini i sumu novaca, koja je izračunata kao funkcionalna premija teško je to sad odgonetnuti. I sam izravno involviran, uključen dakle u predmete ili u proces liječenja ljudi poslije prometnih nezgoda ili nesreća, da znam koliko, zavisno od ozbiljnosti ozljede, i traju liječenja i koliko je skupo liječenje, dijagnostika, oporavak, rehabilitacija takvih osiguranika da kažem. Ponekad mi se činilo da nakon i gotovog liječenja, nakon što je bolnica obavila, obavila, dakle i primarna i sekundarna, zdravstvena zaštita obavila svoj posao, da je, da su ti troškovi povećavaju enormno, poglavito kada se dogode, a gotovo je to u 100% iznosu sudski slučajevi utvrđivanja smanjenja opće životne aktivnosti ili pak procjene invalidnosti kod ljudi koji su stradali u prometnim nesrećama. To je silni broj medicinskih pretraga, ajmo samo uzeti trzajnu ozljedu vrata. Evo mi koji smo liječnici, a i mnogi drugi koji su doživjeli prometnu nesreću znaju kako je to teško dokazivo i koliki broj pretraga, pa sve do tamo magnetske rezonance koja se, i kojim sve sredstva se službe,a da kažem i oni koji žele dokazati tu svoju trzajnu ozljedu, kako bi povećali od osiguravajućeg društva isplatu, dakle sumu, isplatu novaca za tu svoju ozljedu, odnosno posljedicu ozljeda. I na kraju, ovdje govorimo o toj, o funkcionalnoj premiji osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Pa se pitam, postoji li i zakonska odredba da se slična funkcionalna premija možda usmjeri i u nekom drugom smjeru, ne samo prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje? Mnogi pacijenti, bolnički, a zapravo ozlijeđeni, oštećeni u prometnim nesrećama postaju i invalidi rada. Koliki je broj onih kojim se smatra radna sposobnost nakon prometne nesreće? Koliki je broj onih koji imaju evidentnu jasnu invalidnost poslije prometne nesreće? Taj dio ne spada u

Pa je zgodno vidjeti da li i u tom smjeru postoji tzv. funkcionalna premija dakle ne samo za HZZO prema HZZO-u nego li prema ovom smjeru dakle Ministarstvu gospodarstva ili ili pak Fondu mirovinskoga kada dolazi do trajnih posljedica u smislu smanjenja radne aktivnosti ili invalidnosti. Ovdje su navedeni i novčani iznosi na stranici 5, gdje se vidi jasno da će razlika između 4% i 7% koliko iznosi funkcionalna premije dakle doći razlike od nekih 77 milijuna kuna. Da ne bi bilo nimalo vremenskog razdoblja ili razmaka u kojem se primjenjuje bilo jedna bilo druga mjera mi ovaj zakon moramo usvojiti usvojiti i donijeti do polovice studenog ove godine. I evo to je reklo bi se pravovremeno stigao na ove naše saborske klupe ovaj zakonski prijedlog. Dakle, prihodi obveznog zdravstvenog osiguranja su pobrojani u članku 1.i to pod stavak 3.pod točkom 10.dakle to su prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti uz sve one ostale prihode a na prvom mjestu su doprinosi obvezno zdravstveno osiguranje, zatim doprinosi za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu itd. E sada je jasno zbog čega je prije tri dana u više televizijskih emisija iznesen podatak od dobiti osiguravajućih društava. Dakle počevši od našeg Croatia osiguranja, pa Sunce, Agram, Jadransko kako li se sve ne zovu neću ovdje nikoga reklamirati, to nije ni u redu, ali je sasvim jasno bilo da je to pomalo i u funkciji ovog današnjeg zakonskog prijedloga, dakle da se točno vidi kolika je dobit tih naših osiguranja … Međutim, postavlja se drugo pitanje, pa zašto onda kada je tolika dobit Croatia osiguranja zašto prodavati Croatia osiguranje? A u čemu su postojale jasne glasine, najave i nakane ove Vlade da se proda Croatia osiguranje i Hrvatska poštanska banka, ako je dobit evidentna, jasna i vidjeli smo to i u medijima poglavito u elektronskima i pisanim da je dobit se mjeri u stotinama milijuna kuna pa i u milijardama ukupno svih osiguranja, a pojedinačno u stotinama milijuna kuna. Neću navoditi iznose koji su bili tamo navedeni za svako osiguranje pojedinačno. pojedinačno. S obzirom da prema ovome odluci Ustavnog suda rok za donošenje novog zakona ili novog zakonskog prijedloga istječe polovicom studenog ove godine, mislim da svi skupa kao i klub HDSSB-a ćemo prihvatiti ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se javio Valter Boljunčić. Izvolite kolega. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine ministre, kolege zastupnici. Pa na ovu točku sam se javio vezano za HZZO možda ne direktno na same prijedloge promjene zakona ali na zakon sigurno kao takav. Naime, slijedom događaja dobio sam upite određene populacije, a vezano za prava na zdravstvenu zaštitu. Naime, redovni studenti u RH kao članovi obitelji osiguranika imaju pravo na zdravstveno osiguranje preko člana obitelji ali ako taj student upiše izvan zemlje kao redovan student dakle govorim o redovnom studentu koji studira izvan Hrvatske u tom slučaju on se ne tretira kao radovan student i on ne može biti zdravstveno osiguran preko člana svoje obitelji što njima predstavlja problem jer onda malte ne se moraju prijavit kao nezaposlene osobe što prije svega nije uredu sa inače te činjenice, a naročito da nije uredu da činjenice da netko tko je redovan student a recimo naročito na višim godinama studija izvan zemlje ponekad naročito ako se radi o glazbi tako odlaze dobri studenti koji su dobili stipendiju tretira se nezaposlen. Čini mi se da to pitanje vjerojatno se tiče Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta gdje bi trebalo definirati da ako je netko redovan student ima potvrdu redovnog studija i od vanjske neke institucije znači sveučilišta izvan RH da ima pravo na zdravstveno osiguranje kao član obitelji od osiguranika. Takvih slučajeva dosta ima, dosta naših studenata zna studirat LJubljana, Trst, Beč itd. i jedini način kažem da oni imaju zdravstveno osiguranje … se prijave kao nezaposlene što nikako nije uredu. Pa evo ja bih molio možda ministarstvo da možda zajedno sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja uvidi problem tih ljudi koji su još jednom napominjem redovni studenti bilo preddiplomskih ili diplomskih studija samo što studiraju izvan Hrvatske i po meni oni bi svakako trebali ostvariti sva prava na zdravstveno osiguranje, a preko člana svoje obitelji kao što su imali u slučaju slučaju da su to redovni studenti u Hrvatskoj. Znači radi se o tom pravu, a ne pravu na neke stipendije ili tako dalje. Evo to bi ustvari više bilo jedno pitanje ili prijedlog prema ministarstvu, da zajedno s Ministarstvom obrazovanja jer čini mi se na moja pitanja jednom i drugom ministarstvu je bilo određene, nije određene, nije se točno znalo ustvari koji je status tih studenata. Recimo HZZO je prebacivao lopticu Ministarstvu znanosti, a ovo je reklo da bi HZZO trebao znati. Mislim da je to dosta bitno pitanje.

koji bi trebali imati pokriveno. Dakle oni vjerojatno su dužni u toj zemlji u koju idu platit ili dobit neko njihovo osiguranje, ali oni provode nekoliko mjeseci i državljani su Republike Hrvatske sa boravištem u Hrvatskoj. Trebali bi imati mogućnost da zdravstveno osiguranje dobiju kao članovi obitelji dakle **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Dalje za pojedinačnu raspravu Ana Lovrin. Izvolite kolegice. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Gospodine ministre, kolegice i kolege. Dakle evo nema puno interesa za raspravu o ovom zakonu, ali ne mogu odoljet da ne kažem nekoliko riječi. Naime, ovaj zakon ide u hitnoj proceduri što je logično obzirom na kratak rok koji je Ustavni sud dao svojom odlukom za usklađivanje ovih odredaba sa odlukom Ustavnog suda. Ali osim onoga što je usklađenje sa odlukom Ustavnog suda imamo još nekoliko članaka u izmjeni koje zapravo nisu u odluci Ustavnog suda ali svejedno idu u ovoj skraćenoj proceduri. Čine se nebitnim, ali počnimo najprije od ovoga što je Ustavni sud rekao, to možda nije tako dovoljno niti u obrazloženju naglašeno koji je ratio zapravo bio te ustavne odluke i onda nećemo tu ulazit u postotak je li to 4, 7 ili 6%, to je ministarstvo vjerojatno dobro dobro izračunalo. Međutim, niz je odluka ustavnog suda. Obzirom da ovaj zakon kaže da jedan od prihoda zdravstvenog osiguranja i prihod od obveznog osiguranja automobilske odgovornosti ali kao naknada štete prouzročene štete zavodu u slučajevima kada se liječe osobe koje su vlasnici odnosno korisnici osiguranja. Osnovni je princip u naknadi štete da se na naknadi štete ne može zarađivat, dakle da se može dobit ona šteta koja je stvarna šteta i stoga je ustavni sud rekao da to treba urediti na takav način. Ministarstvo je to predvidjelo kao ubiranje akontacije koja će se onda naknadno obračunavat dakle da bi došla na iznos stvarne štete. Stoga smo već u raspravi na odboru ukazali na to da bi možda u ovome stavku 3. članka 53. trebalo jasnije naglasit da ove četiri uplate od 4% da je to akontacija pa smo na neki način sugerirali da se kaže da prihodi iz stavka 1. točke 10. ovog članka uplaćuju se društvu za osiguranje u visini od 4% kao akontacija da bi bilo posve jasno i nedvojbeno da će se to kasnije i obračunavat. Evo toliko o tome. A sad o ovom jednom dijelu izmjena koje nemaju veze sa odlukom ustavnog suda i o kojem smo tu čuli kojekakva čaranja i nagađanja šta bi to značilo da se izraz područni mijenja u regionalni u nekoliko članaka. Kad bismo to bili imali u dva čitanja možda bismo uspjeli raspraviti. Što je svrha tome ja osobno ne vidim apsolutno nikakvu svrhu ove izmjene zakona i smatram da ne trebamo bespotrebno mijenjat zakone ukoliko izmjena ovoga zakona ne prejudicira jednu par exellance političko pitanje, a to je regionalizacija Hrvatske. Dakle činjenica je da mi danas u legislativi političkoj i administrativno ustrojstvenoj imamo u Republici Hrvatskoj općine, dakle lokalne i regionalne, odnosno područne jedinica samouprave i to je jedino mjesto gdje se to kao takvo definira. Ali ovaj zakon ne mora bit vezan nužno na taj zakon na taj zakon pa onda kad kaže da ima te podružne svoje jedinice potpuno je svejedno hoće li one biti za jednu županiju, dvije ili pet županija, ovaj zakon ne veže onaj drugi zakon. Ako ministarstvo misli da ga veže onda će ga jednako tako vezati i ovaj izraz regionalno kao što bi ga vezao i područno zato što zakon govori o regionalnim (područnim) jedinicama lokalne samouprave. Nigdje, ali baš nigdje, osim statističkih regija koje su sad utvrđene i i to po odluci Zavoda za statistiku, odnosno ravnatelja Zavoda za statistiku kao dvije statističke regije apsolutno nigdje više nema determiniranja toga pojma. Stoga upozoravam da ono ako ne prejudicira, a nije dobro da mijenjamo zakon po nečem o čemu će se tek raspravljat i donosit, onda ta izmjena zakona nema apsolutno nikakve svrhe svrhe i smisla osim ako ne mislite da je ljepše reć, hrvatskije reć regionalno nego područno. Ja mislim da nije ali dobro. I još nešto na što bih upozorila, a to su ove kaznene odredbe, dakle meni se čini nelogično, možda ima neko obrazloženje ali ne mogu ga naći. Dakle ovdje se govori o kaznama za pravnu osobu ukoliko ne izvrše uplate i za odgovornu osobu ukoliko ne izvrše uplate. U tim rasponima su višestruko, kako je to i uobičajeno, višestruko manje kazne za odgovornu osobu nego za pravnu osobu. Međutim, u slučaju nedostave izvješća godišnjeg i mjesečnog izvješća kazna za pravnu osobu je u rasponu od 5000 do 100 000, a kazna za odgovornu osobu je od 5000 do 20 000, dakle maksimum je za odgovornu osobu 5 puta manji, a minimalna kazna je identična što se može dogodit da onda ako se procijeni da je taj prekršaj tako neznatan pa da mu onda sudac za prekršaje odmjerava najmanju moguću kaznu, odmjerit će i pravnoj osobi i odgovornoj osobi kaznu od 5 tisuća kuna. Ne vidim logiku i ne vidim razloga jer svagdje se odgovorna osoba kažnjava manjom kaznom od pravne osobe, a u ovom slučaju ćete dovesti zaista suca suca za prekršaje koji mora primijeniti zakon u situaciju da za jedan blagi prekršaj za koji je jednom osiguravajućem društvu, dakle ne bilo kakvoj nemoćnoj i nesolventnoj pravnoj osobi odredio minimum kazne od 5 tisuća kuna, znači, bilo je jako blago djelo, morate i odgovornoj osobi odrediti kaznu od 5 tisuća kuna. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo jednu repliku prijavljenu na vaše izlaganje. Kolega Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Lovrin dobro ste ovo zamijetili da se nekako hrvatska riječ područna zamjenjuje sa regionalna, ali ovdje se zaista ne radi o županijama kao dakle područnoj ili regionalnoj samoupravi, ovdje se zaista radi o nekim imaginarnim regijama, zasada Pa se nadamo da se to samo počeci zapravo prave administrativno-upravne podjele Hrvatske na 4 ili 5 regija. Jedna od njih bi bila ono u socijalizmu, to možda ovi predlagatelji bolje znaju, zajednica općina Slavonije i Baranje kao što je bila prije rata jel' sa sjedištem u Osijeku ili zajednica dalmatinskih općina ili pak nadbiskupija Đakovačko-osječka jel'. To je isto što i zajednica općina Slavonije i Baranje. Doduše Zadar ne spada u ovu nadbiskupiju splitsku, on je pod patronatom Vatikana izravno jel' pa tu onda ne bi moglo se tako primijeniti nešto. Dakle, radi se o tome da ovo regionalna je strana riječ, nije naša hrvatska područna tzv. riječ područna, ali se ovdje zaista ne misli na županije ili 20 županija kao 20 područnih samouprava nego upravo na regiju recimo, daj Bože, a ostvarit ćemo mi to, Slavoniju, Baranju i Srijem pa onda nekakvu Dalmaciju, središnju Hrvatsku i Zagreb kao metropolu jel'. Evo, hvala lijepo.

ta vaša regionalizacija kako je vi zovete zar zaista mislite da se u hitnom postupku u jednoj izmjenici Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju može odlučivati i raspravljati o političkom administrativnom ustroju RH koji je par excellance rekla sam političko pitanje. A još manje zar si umišljate zaista da ministar zdravstva bi mijenjao zakon zato da udovolji vama pa da vam da naznake te regionalizacije pa da to nekako na mala vrata tu uđe? Ja mislim da to nije slučaj, ali mislim da bi ministar mogao puno bolje objasniti koji je racio prijedloga ove izmjene. Hvala. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava Biljana Borzan. Izvolite kolegice. **Borzan, Biljana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine ministre, pomoćnice ministra. Evo ja ću se složiti u dijelu rasprave gospođe Lovrin, u ovom prvom dijelu vezano za odluku Ustavnog suda oko hitnog čitanja. Nije samo razlog i rok, ja bih rekla da je razlog i logika zdrav razum nalaže da nema potrebe da u dva čitanja raspravljamo nešto što je odluka Ustavnog suda i što u krajnjoj liniji ne možemo i ne trebamo promijeniti jer je ona na brojkama zasnovana i logična. Što se tiče ovog drugog dijela, dakle dosta polemika jučer i na Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku ponešto i u medijima je izazvala ustvari promjena ustroja HZZO-a, a ta se promjena odnosi a ta se promjena odnosi na racionalizaciju i regionalni ustroj. Dakle, umjesto dosadašnjih 20 područnih jedinica kako je dosada bilo na području županija imat ćemo 4 regionalne jedinice, odnosno regionalna ureda Zavodu za zdravstveno osiguranje. Ostale područne jedinice bit će pod ingerencijom one regionalne, a odnosno svi zajedno pod ingerencijom HZZO-a. Evo od strane opozicije smo imali prilike čuti da uopće ne vide potrebu za bilo kakvim promjenama u tom smislu. Međutim, ja se s tim apsolutno ne slažem iz više razloga. Svatko tko ima ikakvog iskustva i znanja o upravljanju, a čak ga ni ne mora imati, ali razmišlja zdravorazumski jasno je da HZZO trenutno ne funkcionira na način da ga građani doživljavaju kao servis koji brzo i dovoljno kvalitetno izvršava svoje usluge. Također, u financijskom smislu itekako veliki teret za državni proračun pa evo podsjetit ću vas da je u jednom trenutku u prošlom mandatu ministar financija razmišljao o tome da potpuno izbaci HZZO iz proračuna kako bi financijska situacija u zemlji bila puno bolja, obzirom da se radi zaista o milijardama duga. Dakle, očito potreba za promjenama itekako ima i važno je dakle što prije raditi preustroj kako bi zaista i oni koji su korisnici, dakle građani, ali i oni koji rade u tom sustavu osjećali da rade jedan bolji, kvalitetniji i brži posao. Također, u područnim uredima iako su se kod nekih pokušalo stvoriti dojam da će sada ti manji uredi u manjim gradovima ostati bez određenih ingerencija pa će se osjećati manje važnima ja bih rekla upravo obrnuto. Oni će se rasteretiti od onog administrativnog dijela posla koji će se odvijati u regionalnom centru, a više će se imati priliku baviti građanima i njihovim potrebama, dakle biti zaista onako pravo na usluzi. Također, s ovim će se postići bolji protok informacija, bolju povezanost jer dosadašnja, upravo i slaba povezanost i slab protok informacija, ja bih rekla kao da je tu bilo, onako slikovito rečeno 20 malih država u jednoj državi, loše povezanih, neinformiranih međusobno i samim tim usluga je bila takva kakva je bila. S ovim bi se to trebalo, novim ustrojem itekako promijeniti, kvalitetnom smislu. Također, dosada u bolnicama, recimo u Šibeniku, odnosno u direkcijama oprostite HZZO-a u Šibeniku, ili u Dubrovniku ili ne znam u Našicama, nije bilo informacija niti ingerencija nad tim što se događa u njihovim bolnicama. Sada će ipak regionalni centri voditi više računa o tome, a da potrebe za promjenama su u tom smislu bitne. Mislim da dovoljno govori podatak da u bolničkom sustavu se godišnje troši iz proračuna oko 10 milijardi kuna, a bolničku, kontrolu bolničke zaštite u sustavu HZZO imamo svega 2 kontrolora, a za obiteljsku medicinu gotovo 200. Dakle, sigurno da postoji potreba, i bolje nadzora, i bolje kontrole, ali i boljeg savjetovanja kako da bude što kvalitetnija usluga u bolničkom sustavu i da se u krajnjoj liniji i sredstva malo bolje pazi na to kako se sredstva troše. Dakle, obzirom na dosadašnje poteškoće u funkcioniranju i obzirom na potrebu promjena i to bitnih promjena, ja apsolutno podržavam ovakav

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Borzan npr. ja ne znam od kuda vi imate informacije, imate valjda neke povlaštene informacije, jer primjerice ja nigdje u obrazloženju ovoga zakona nisam pročitala da će od sada biti 4 regionalna neka, nečega centra, kako se to sada zove, dakle ovo što je ustrojstvena jedinica, da će bit 4 regionalne, a 20 područnih. Vi to znate, ne znam kako, valjda vam je ministar rekao, ali to u obrazloženju zakona ne piše. Ako će biti neke područne jedinice onda njih po zakonu neće bit, jer se sad te područne mijenjaju u regionalne, a šta će onda bit to što će ostat kako vi kažete neke 4 regionalne. U nekim gradovima će ostajat neke druge, a šta će one bit, kako će se one zvat, to kud će građani otić? Toga po ovoj izmijeni zakona nema, jer se te područne, izraz područne mijenja u regionalne. Pa upravo zato što nemamo niti obrazloženja, što čaramo o nekom budućem političkom ustroju Republike Hrvatske kroz ovaj zakon. Ja sam rekla da možda, da je bio u 2 čitanja taj dio, dakle ne dvojimo u ovome što je vezano za odluku Ustavnog suda, onda bi to mogli i tako raspravljat. Pa bi mogli raspravit npr. da ovo što ste vi sada rekli, a ne piše u obrazloženju znači da će se, ne nešto racionalizirati nego će se uvesti jedan međustupanj pa će biti neke u gradovima i mjestima primjerice u Slavonskom brodu i recimo pa će taj famozni regionalni bit u Osijeku, i bit će još još i ovaj republički. Dakle, bit će 3 stupnja, a ne 2 kao sada. Kako će se to racionalizirat to je pitanje. Kad bismo o tome detaljno mogli raspravljat, onda bi smo vjerojatno i od gospodina ministra dobili podatak koliki je taj broj predviđenih racionalizaciji, koliko će otić osoba bit zaposleno na kontroli, u inspekcijskim službama itd. Hvala. Imamo odgovor, Biljana Borzan. Izvolite koji se akti donose u zdravstvu, statute, između ostalog Statut HZZO-a, da malo više pratim medije na ovu temu, pa možda znam više, ali to nisu nikakve povlašteni informacije. Sve te informacije možete dobit na internetu, ali vi to ne pratiti što u krajnjoj liniji ni nije vaš posao. Hvala. I sljedeći u pojedinačnoj raspravi Boro Grubišić- Izvolite kolega. Ja sam se javio naknadno za raspravu upravo ponukan izlaganjem i replikama gospođe, uvažene kolegice Ane Lovrin s kojim se vrlo često slagao u mnogim raspravama. Međutim, ovaj puta uvažena kolegica Biljana Borzan iznijela neke argumente s kojima se ja ovaj puta, za veliko čudo čudo i iznimno, evo ovaj puta slažem. Sad sam između dvije vate, Ane Lovrin i Biljane Borzan. E, pa da ja malo to pojasnim, ono što možda, neću reći nije jasno, ali ono što je izrečeno da valjda mi u HDSSB-u ne mislimo da bi to bio izraz nekakve najave svitanja zore i nekakve prave regionalizacije Hrvatske na administrativno upravne regije Republike Hrvatske ili ponovno vraćanje na zajednicu općina Slavonije i Baranje sa sjedištem u Osijekom, središnje Hrvatske sa sjedištem ne znam, u Zagrebu, Varaždinu gdje odredi prvi tamo će i biti, ili pak Primorsko-goranske, Istarske sa Rijekom, Splitsko-dalmatinske bez Zadra jasno itd. Dakle, možda je terminologija malo čudna, regionalna i područna pa se tu miješa, pošto smo dosada smatrali da je to jedno te isto, područna i regionalna samouprava, pa je to smatrana županija. Kada bi se možda upotrijebio izraz višepodručna onda bi to možda bilo ispravno. Sad koliko zvuči riječ višepodručna ili multiregionalna ne znam ni ja sam kako bi to izgledalo. Ali zaista nosi zbrku, dobro ste vi primijetili. Ne gajim iluzije da je to ikakva najava, ikakva najava nekakve zaista ozbiljne, ozbiljno administrativno-upravnog preustroja Republike Hrvatske, ali u slijedit će on

višepodručni ili pak ne znam ni ja koji. Prema tome, o tim uredima dakle HZZO-a ja neću govoriti jer ste statističke regije i vi postavili kada ste bili na vlasti one tri nelogične, sada ih imamo dvije, ali bit će pet pa kako god okrene i gospođa uvažena kolegica Biljana Borzan, a i vi gospođo Lovrin bit će ih pet i to vrlo skoro. Hvala lijepo.

Biljana (SDP)** Evo kolega Grubišiću dakle ja smatram da onaj tko rukovodi određenim sustavom ima pravo odrediti onako kako misli da je najbolje da sustav funkcionira, dakle u ovome ne treba vidjeti nikakvu podjelu Hrvatske u političkom, administrativnom, statističkom smislu kako god. Dakle radi se o tome da je ravnatelj odnosno uprava HZZO-a, ministar odredili onako kako misle da je najbolje da sustav funkcionira da se posloži kako treba da bude tako regionalno uređene. Da li je izraz regionalno, područno ne vidimo uopće neku bitnu razliku kao što se vi nazivate regionalnim strankom znači bi bio izraz da ste područna stranka što recimo meni nije jedno te isto, meni to ne znači isto, ali evo. Mislim da je bez potrebe da uopće o tome raspravljamo sada. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospođo Borzan vi ste već drugi mandat zastupnica pa mi nije jasno da u svim dokumentima Hrvatskog sabora, Vlade i svim mogućim dokumentima piše područna ili regionalna samouprava, a je to jedno te isto, a radi se zapravo o županiji. Pa mi nije jasno zašto uopće upotrebljava i područna i regionalna kada ima županijska uprava ili samouprave. zašto mi to uopće upotrebljavamo riječ i područna i regionalna kada niti je to područje niti regije nego je županija i to je administrativno-upravna jedinica u RH. ima ih 20 plus Grad Zagreb koji se računa poput županije i ništa drugo. A ovo što vi govorite da ne postoji nikakva naznaka, pa dobro to za vas ne postoji ali možda je mali tračak nade za nas, nastojati da to bude veliki trag i zrak prema napokon pravičnoj podjeli Hrvatske na regije koje će onda značiti smanjenje broja i županija i određenih općina da se napokon

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege na sjajnoj raspravi ne samo o ovom zakonu nego o široj raspravi. Hvala na razumijevanju zbog hitne procedure jer kao što je rekla gospođa zastupnica Lovrin osnovni princip naknade štete je naravno da se na istoj ne zarađuje i zato smo išli na aproksimaciju 4%. Hrvatska je nedvojbeno prekrasna zemlja ali oblika kakvog imamo, to znamo da je 19 županija prekogranično, graniči sa drugim državama. graniči sa drugim državama. Od 1.srpnja nećemo graničiti jer bit ćemo dio EU ali će graničiti to je drugo, prekogranično. To je činjenica. Činjenica je da svi ste vi znate da morate imati alate upravljanja ne vlasti, nego alate upravljanja reingerencije HZZO prirodnim odljevom od 1.1. gubi čak 200 ljudi i ovo je po meni i po nama nisu istoznačnice područna i regionalna nisu istoznačnice i nije administrativno političko pitanje nego samo alati upravljanja kao što je zastupnik Grubišić rekao u krajnjem slučaju Zadarska nadbiskupija je pod ingerencijom pod ovlasti direktno Vatikana, naša država, naša nadbiskupija, naše zadranke i zadrani. Dakle nije administrativno pitanje. Imamo dva amandmana, prvi amandman prihvaćamo od kluba zastupnika SDP-a, drugi amandman također Odbora za zakonodavstvo koji je sjajno već rekla gospođa zastupnica Lovrin dakle mijenjamo naknadu u predujam naknade, znači ne akontaciju nego predujam upravo ono što je rekla gospođa zastupnica Ana Lovrin. I to bi bilo sve gospođe i gospodo.